Molim vas poslanici, da malo požurite sa vašim pripremama za rad i da ubacite kartice da imam neku ideju koliko nas ima, da možemo da nastavimo par minuta još da završimo sednicu, pristupimo dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Devetnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje

član 38. amandman je podnela poslanica Nataša Sp. Jovanović.Izvolite. **Nataša Gospođo Gojković, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, evo da nastavimo ovu ozbiljnu priču koja je od velike važnosti za Republiku Srbiju, a ovde moram da potenciram gospodine ministre i svaku lokalnu samoupravu.Ovaj amandman suštinski je naša želja da produžimo rok korišćenja i posle 30 godina, ali mi smo stavili u zadršku ako ima nekih razloga da pojedini nadležni državni organi to, iz njima poznatih razloga, onemoguće da se to onemogući. Koji razlozi mogu da budu? Mogu da budu ako se arhivska građa ne pohranjuje na adekvatan način. Izneću primer iz grada Novog Sada, odakle je i gospođa predsednik, kolega Mirčić i još neki tu poslanici, gospodin Mićin, koja je zaista u pravom smislu reči, to je izuzetno vredna građa, propadala za vreme dosovske vlasti, ko se svi nije tamo menjao i pokrajinska u podrumu

zato smo mi za to da se gde god postoji vredna građa obrazuju, bar imamo toliko mladih stručnjaka sa tih fakulteta, mini laboratorije koje će to da ispitaju. Ti agensi koji su nađeni su bili opasni po život svakog ko priđe takvoj građi, to je zaista neverovatno. Neki deo je čak i potpuno istrulio itd.

podnela poslanica Nataša Sp. Jovanović.Izvolite. **Nataša Jovanović** Da bi se ta celokupna arhivska vredna građa, kako sa nivoa lokalnih samouprava i Republike Srbije sačuvala na adekvatan način i kako bi bila upotrebljiva za sve one kojima je ona u budućnosti i te kako važna, potrebno je gospodine ministre da se pristupi procesu digitalizacije apsolutno svuda kroz metodologiju koja je veoma ozbiljna.Vi znate da je projekat digitalizacije Tesline građe u muzeju „Nikola Tesla“ trajao godina. Vi ste uspeli na kraju to da završite. Sada svaki građanin Srbije, svaki student koji želi nešto da sazna o životu Nikole Tesle preko aplikacije koja popularna na mobilnim telefonima, može to da pogleda, i ne samo to, svi mladi naučnici, svi istraživači o onome što nisu imali pojma o životu najslavnijeg svetskog naučnika, Srbina, Nikole Tesle, mogu da vide iz te digitalizovane građe Bilo je preko 160 hiljada dokumenata Teslinih, koji su pažljivo i veoma sistematično, ažurno digitalizovani.Ovim putem želim i da čestitam celokupnom timu iz muzeja i svih onih koji su im pomagali u tome, počev od prvog pisma njegove sestre, preko veoma važnih dokumenata koje je on imao sa diplomatama, sa naučnicima iz celog sveta. Zaista je to nešto što je ogromno kulturno blago Srbije i bilo bi potrebno i verujem da ćete i vi, i moraće to da uradi svaka buduća Vlada, izdvojiti više sredstava da se izvrši digitalizacija u svim arhivima na nivou Srbije.

da se organizuje izložba arhivske građe danas po pitanju Crne Gore, svakako bi Vuk Jeremić bio jedan od primera arhivske građe. Kako je on to rekao da je 2006. godine – j… majku Srbiji i Crnoj Gori i obrnuto. To bi bio dobar primerak arhivske građe, a Boško Obradović danas drvlje i kamenje baca na nas, njegov koalicioni partner i saveznik, da smo mi krivi za neke odnose između Srbije i Crne Gore.Nismo se mi, nije se Srbija odvojila od Crne Gore, bilo je obrnuto. Nismo mi na teritoriji Crne Gore priznali drugu državu. Crna Gora je priznala na našoj teritoriji drugu državu. Nismo se mi razgraničili sa nekom državom na teritoriji Crne Gore, nego je to uradio Milo Đukanović i milogorci. Nismo mi ukrali pismo i jezik Crnogorcima, Crnoj Gori, obrnuto je.Arhivska građa koja bi govorila o tim vremenima od 2006. godina na ovamo, jasno bi pokazala da su nam uzeli mnoge bivše jugoslovenske republike i teritoriju, uzeli su nam i jezik, uzeli su nam pismo, deo naše kulture, uzeli su nam slova. Evo, Crnogorci, oni su izmislili dva slova, znači imaju 32. Nemam ništa protiv da oni koriste svoja dva novonastala slova, ali sam protiv toga da oni koriste 30 naših slova. Neka nam vrate 30 naših slova, pa neka oni govore sa svoja dva.Protiv sam toga da uzmu deo naše kulture, hoće da uzmu naše svetinje. Dakle, arhivska građa jasno treba da pokaže da mi dok štitimo integritet Crne Gore, oni ruše integritet Srbije. Hvala.

u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima Žarko

kojim sam tražio da grad Novi Sad ostane upravljač Istorijskog arhiva grada.Zašto sam to tražio? Zato što je grad Novi Sad, apsolutno to zaslužio. Znate Istorijski arhive za grad Novi Sad ima izuzetno veliki značaj. U tom Istorijskom arhivu se čuva preko 8.319 metara istorijske građe. U tom arhivu se čuva istorijska građa od 1748. godine, u okviru 952 fonda. Hvala vam gospodine ministre. Hvala vama. Hvala Vladi Republike Srbije što ste prepoznati značaj toga da grad Novi Sad ostane upravljač Istorijskog arhiva, što ste prepoznali trud grada Novog Sada na čelu sa gradonačelnikom Milošem Vučevićem, da očuva istorijsku građu. Hvala vam što ste prepoznali koliko smo unapredili kulturu u Novom Sadu zahvaljujući čemu smo i evropska prestonica kulture za 2021. godinu. Hvala vam. Pek.Vlada i Odbor za kulturu i informisanje prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da

arhive koje se odnose na bezbednost zemlje, a to jeste da budu arhive na jednom mestu, pre svega u sastavu Vojnog arhiva kada su u pitanju informacije i arhivska građa što se tiče MUP Republike Srbije.Obzirom Srbije.Obzirom da sam radio više od 20 godina u službi bezbednosti mogu vam reći da su u to vreme bile veoma dobro čuvane evidencije bezbednosnog sistema, arhivska građa, saradnja sa Vojskom je bila na najvišem nivou.Što se tiče Arhiva moram reći da je posle 1945. godine, od 1945. do 1953. godine oduzeta imovina od naših građana, a da desetine i desetine hiljada građana ne mogu da dođu do dokumentacije o oduzetoj imovini i na taj način trpe štetu. Dosovski izdajnički režim je 2000. godine otvorio sve arhive agentima i stranim obaveštajnim službama, pa su postavili i svoje savetnike i agente i instruktore u policijske strukture i u službu bezbednosti, BIA, MUP i u resor vojnih obaveštajnih službi.To je taj izdajnički režim dosovski koji je naneo neprocenjivu štetu organima države i bezbednosti naše zemlje i zbog toga se mora povesti više računa o jedinstvenoj bezbednosnoj

Dame i gospodo narodni poslanici ovde smo čuli od predstavnika ministarstva, odnosno od ministra da je akutni problem kada je u pitanju ova oblast, to je nedostatak prostora. Drugo, deficit kadrova. To je nešto što je hronično.Problem kada je u pitanju Srbija, kada smo u pitanju mi kao društvo. Ono je nešto intenzivnije od 2000. godine zato što od 2000. godine ta novodemokratska vlast koja je došla na talasima buldožera, ona nas je ubeđivala da nam uopšte nije bitna prošlost, da mi ne možemo da budemo zarobljenici prošlosti, nego da živimo za budućnost. To što su oni zagovarali očigledno da se dobrim delom odrazilo i u ovoj oblasti kada je u pitanju arhiv i kada je u pitanju arhivska građa.Mi nismo svesni koliko je to značajno, a sa druge strane kakav je to pokazatelj pravog lica i društva i odnosa vlasti prema tom društvu. Ako ne vodimo računa o arhivskoj građi, ako ne vodimo računa o kontinuitetu kadrovskog obnavljanja mi u stvari zanemarujemo sve ono što čini državu, što čini naciju, što na neki način je prepoznatljivo za društvo koje je odgovorno i samim pred sobom, a i pred drugima.Kada odete u Arhiv Grčke koji je smešten u severnom delu Grčke, u Solunu videćete da je podhranjeno, mikrofilmovano i kompletna dokumentacija sve što se odnosi

oni su već spremni zato što imaju materijal koji mogu dokazivati i vlasništvo i teritorijalnu pripadnost. Znači, vode računa o svojoj prošlosti i o svojoj budućnosti. **Maja Gojković** Hvala.Na član 63. amandman je podnela Nataša Sp. Jovanović. Možemo da se složimo na kraju ove rasprave, gospodine ministre, svi, a pogotovo vi, a verujem i vaš tim ljudi koji je radio na ovom zakonu, da što je arhivistika Srbije razvijenija, to je kulturan memorija našeg naroda veća.Arhivi kao ipak neke nenametljive ustanove stoje na raspolaganju svima. Njihova uloga treba da bude da pruže mogućnost svakome ko želi time da se bavi, da nacionalni identitet, nacionalno kulturno blago Srbije pretoči u određene dokumentarne filmske projekte, knjige i sve ono što treba da služi budućim generacijama.Znate, kada čovek mlad istraživač iz neke oblasti, društvenog života treba da pronađe ideju, na kraju krajeva i za svoju doktorsku disertaciju ili za neko svoje dalje učenje, onda mora da ima u vidu da nije svaki arhiv njemu dostupan na način kako to zakon jasno propisuje, zato što će tamo naići na mnogobrojne prepreke u smislu da se zanemaruje to da pojedina arhivska građa nije čuvana onako kako treba još ko zna od kada, još od posle završetka Prvog svetskog rata i Drugog svetskog rata.Ovog puta želim da pohvalim tim istraživača koji je zajedno sa Istorijskim arhivom Požarevca, napravio jedna projekat o Srbiji o Velikom ratu. To je zaista vredan projekat koji je predstavljen prošle godine. Jednostavno oni su shvatili da u Istorijskom arhivu Požarevca i ti naučnici koje ne bih sada ovde da, bez njihove dozvole apostrofiram,

Zahvaljujem, gospođo Gojković.Dame i gospodo narodni poslanici, kaznenim odredbama predviđene su kazne za prekršaje i nadležni javni arhiv ima pravo podnošenja zahteva za pokretanje krivičnog i prekršajnog postupka radi ostvarivanja mera zaštite i korišćenja kulturnih dobara.Mi smo amandmanom tražili izmenu novčanih kazni za određene prekršaje, jer se ovde radi o veoma osetljivoj i specifičnoj oblasti. Namera nam je da se prekršioci zakona na što pravedniji način sankcionišu. Odgovorno lice ima visok stepen odgovornosti jer može doći do trajnog uništenja nekog kulturnog dobra i zbog toga kazna za učinjeni prekršaj mora biti adekvatna šteti koja je eventualno nastala ili može nastati.Ukoliko nastati.Ukoliko se radi o veoma osetljivim, poverljivim i značajnim dokumentima za bezbednost države, sa takvom građom se mora raspolagati, rukovoditi i čuvati na takav način da ne može ta dokumentacija i arhivska građa da bude dostupna stranim obaveštajnim službama i njihovim agentima.Poznato je kako su veoma strogo poverljivi podaci predati stranim agentima i obaveštajnim službama koji su predstavljali prvi stepen po bezbednost naše države. Tako je DOS 2000. godine otvorio sve arhive naših obaveštajnih službi i predao neprijateljima srpskog naroda.

društveno izgrađene institucije koje treba da stoje svima na raspolaganju.Ali, ono što je ovde bitno i što se potencira u ovom delu zakona, to je način na koji će neko da bude primljen u taj posao i da položi stručni ispit. O tome su napisane i mnoge studije, gospodine ministre. To nije lak i jednostavan posao i mi smatramo da biste trebali dodatno da precizirate za ovo izuzetno važno zvanje, što neko misli da je tek onako, način na koji ćete da privučete mlade ljude istraživače da se u budućnosti bave ovim poslom. Jer, taj posao zahteva, pre svega, mnogo strpljenja, znanja, a i edukacije.Od toga kako će jedan arhivista da uradi posao, jedan dokument koji ima u rukama, kako će da ga pohrani, kako će o njemu da se stara u bilo kom arhivu, zavisi budućnost toga o čemu to svedoči.Prema tome, mislim da biste trebali veću pažnju da pridate tome i da pružite i dodatna znanja, sa nekim timom stručnjaka, ima ih iz ove oblasti, pogotovo lokalnim samoupravama koje imaju retku i veoma vrednu arhivsku građu koja svedoči o našem nacionalnom identitetu. Na član 67. amandman je podneo Odbor za kulturu i informisanje.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Molim

jednoga dana u arhivsku građu će svakako ući i neka autorska dela, a ja ću da navedem neke primere gde "Junajted grupa", koja je vlasnik "Junajted medije", registrovana u Luksemburgu, vlasnik SBB, vlasnik lažnih prekograničnih kanala N1, "Nova S", Sport klubova, "Sinemania", "Grande" itd, koji su registrovane u Luksemburgu, navodno reemituje program u Srbiji iako ga u Luksemburgu ne emituje. Tom prilikom emituje reklame.Emitovanjem reklama uzima hleb u Srbiji registrovanim televizijskim kanalima. Ovih dana se spori i sa "Telekomom". Ti mediji, s obzirom da nisu registrovani u Srbiji, ne mogu biti tuženi.Autorska prava o kojima se stara SOKOJ i druge organizacije koje štite autorska prava ne mogu da naplate ništa, zato što mediji nisu registrovani u Srbiji. Suprotno Zakonu o elektronskim medijima, s jedne strane, emituju reklame, ugrožavaju one koji rade potpuno legalno i dolazimo do pozicije da piratski kanali, uzimajući hleb domaćim medijima, sa druge strane, izvođačima za autorska prava ne plaćaju apsolutno ništa. Tom prilikom ne mogu da budu tuženi, jer njihovi advokati kažu - s obzirom da nisu registrovani u APR-u, s obzirom da nisu registrovani u registru elektronskih medija, ne podležu nikakvim zakonskim sankcijama.S obzirom da se Ministarstvo kulture informisanja stara i o tom delu, ja se pitam i vas pitam - kako ove strane televizijske stanice misle da učestvuju u izbornoj kampanji, ukoliko su stvarno strane televizije? To je onda grubo mešanje u unutrašnje političke prilike i izborne uslove u Srbiji. Hvala. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem petak, 24. januar 2020. godine, sa početkom u 10.45 časova, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.Molim vas da počnemo tačno na vreme glasanje, zbog drugih obaveza koje imamo.(Posle Hvala.